(SDP)** Prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. - Prijedlog odluke o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesječju 2008. godine, s prijedlozima privremenih financijskih planova za prvo tromjesječje 2008. godine: a) Hrvatskih voda, b) Hrvatskih autocesta, c) Hrvatskih cesta, d) Hrvatske agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka, e) Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, f) Hrvatskog fonda za privatizaciju. Prijedlog akta dostavila je Vlada Republike Hrvatske. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za financije i državni proračun, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. Želi li predstavnik Vlade dodatno obrazložiti? Da. Riječ ima državni tajnik gospodin Žigman. Izvolite. **Žigman, Ante** Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Dame i gospodo zastupnici, Vlada Republike Hrvatske predlaže privremeno financiranje poslova i funkcije i programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesječju 2008. godine. Ono što je važno za reći, dakle da radi očekivanja održavanja parlamentarnih izbora u posljednjem tromjesječju 2007. godine nije moguće donošenje kvalitetnog državnog proračuna za 2008. godinu na način i u rokovima koji su utvrđeno Zakonom o proračunu. Hrvatski sabor dakle očekuje se da do kraja ovog mandatnog razdoblja donese odluku o privremenom financiranju poslova i funkcija programa državnih tijela i drugih korisnika proračuna Republike Hrvatske kako bi dakle sva ministarstva i tijela državne uprave izvanproračunski fondovi mogli nesmetano raditi početkom 2008. godine u kojem razdoblju bi se moralo donijeti državni proračun za 2008. godinu kojeg sastavni dio će biti dakle i ovo privremeno financiranje. Ono što je važno dakle reći da privremeno financira karakteristike sljedeće, a to je dakle da odluku o privremenom financiranju donosi Hrvatski sabor. Privremeno financiranje obavlja se razmjerno prihodima ostvarenim u istom razdoblju prema proračunu za prethodnu godinu, a najviše do ¼ ukupno ostvarenih prihoda bez primitaka, dakle u ovom slučaju gledamo ¼ izvršenog izvršenog proračuna u 2007. godini, budući da se radi o prvom tromjesječju 2008. godine. U razdoblju privremenog financiranja financiraju se isti programi, a korisnici ne smiju povećavati broj zaposlenih u odnosu na stanje s 31. prosincom 2007. godine. Privremeno financiranje obavlja se najduže u razdoblju od 3 mjeseca, što znači kao što sam rekao da u tom razdoblju treba donijeti proračun za cijelu proračunsku godinu. U razdoblju privremenog financiranja proračunski korisnici ne smiju preuzimati nove financijske obveze i nakon proteka privremenog financiranja u tom razdoblju ostvareni prihodi i primici te izvršeni rashodi i izdaci uključuje se u proračun za 2008. godinu. Kako je strukturiran, odnosno napravljen proračun? Prije svega projekcije prihoda za prvo tromjesječje 2008. godine polaze od ostvarenja u prvom tromjesječju 2007. godine te prate procijenjenu dinamiku kretanja osnovnih makroekonomskih pokazatelja. Stoga je predviđeno da se u privremenom financiranju za državni proračun prikupi ukupno 26 milijardi i 149, 9 milijuna kuna, što predstavlja povećanje od 9,6% u odnosu na prikupljene prihode u prvom kvartalu 2007. godine. Očekujemo dakle da projekcija realna jer je ona napravljena u skladu sa pokazateljima u, koju očekujemo za 2008. godinu. Prihode od prodaje financijske imovine bi trebali iznositi 96,7 milijuna kuna. Ono što je najvažnije, dakle da bi se privremenim financiranjem osiguralo normalno funkcioniranje svih razina državne vlasti, svih dakle ministarstava, isplate mirovina, porodiljnih naknada, itd. su rashodi za zaposlene planirane između godišnjim rastom od 9,7% u prvom tromjesječju 2008. godine u odnosu na isto razdoblje 2007. godine. Zašto? iz jednostavnog razloga što očekujemo i prema kolektivnom sporazumu koji je potpisan krajem prošle godine između Vlade i sindikata plaće će porasti za 6% i stoga treba osigurati sredstva da se mogu plaće isplaćivati i u siječnju i u veljači i u ožujku uvećane za tih 6%. Materijalni rashodi planirani su na razini izvršenih materijalnih rashoda u istom razdoblju 2007. godine. Dakle očekujemo da neće doći do stvaranja dodatnih troškova. Financijski rashodi rastu sa stopom od 11,6%. Dakle kamatne stope budući su nešto više, kamate su nešto više i rashodi za kamate jer se očekuje dakle nešto jače otplate nego u prethodnim godinama. Subvencije su planirane na razini od 73,2% izvršenja u istom razdoblju 2007. godine. U svakom slučaju planirana sredstva će omogućiti nastavak svih tih programa. Pomoći danoj u inozemstvu unutar opće države rastu po stopi od 7,3%. Najviša sredstva osigurana su za te centralizirane funkcije pomoći HAC-u i KC-u kroz transfer naknada za cijene, naknade za ceste u cijeni goriva. Naknade građanima i kućanstvima, dakle tu ulaze sve naknade, mirovine, socijalni rashodi, rastu po stopi od 5,9%, dakle očekuje se i indeksacija mirovina i svih ostalih prema ostalim zakonima ostalim naknada, te ovim rastom osigurava redovito funkcioniranje i stabilnost mirovinskog i socijalnog sustava i naravno zdravstvenog sustava. Ostali rashodi su na razini od 83%, ali će planirana sredstva osigurati nastavak izvršenja programa i projekata koji se odnose na ovu skupinu rashoda. Ono što je možda najvažnije za istaknuti dakle da se u prvom kvartalu očekuje da se ostvari suficit, suficit je planiran u iznosu od 9 milijuna kuna. Možda se iznos ne čini velik, ali ono što je važno je dakle d Vlada je osigurala privremeno financiranje koje ne kreira dodatno zaduženje, ne kreira novi deficit nego se očekuje dakle da će se ukupna zaduženja u prvom kvartalu iznositi milijardu i 203 milijuna kuna, a istovremeno će otplate biti milijardu i 112 milijuna kuna. Dakle više ćemo otplatiti nego što ćemo se zadužiti u prvom kvartalu, budući da će se razlika namiriti iz suficita suficita koji je planiran u iznosu od 9 milijuna kuna. Evo toliko ukratko od strane predlagatelja. Hvala lijepo. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa državni tajniče. Žele li izvjestitelji radnih tijela uzeti riječ? Da. Riječ ima gospodin Furio Radin.

Hvala vama Slažem se kolega, ali ja imam ovdje zabilježeno, Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina prekriženo jer nismo dobili obavijest da je završio rad odbor pa nismo znali, zbog toga samo pitam da li imate izvještaj. Izvolite kolega. Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina Hrvatskoga sabora razmotrio je na 65. sjednici održanoj 2. i 4. listopada 2004. godine Prijedlog odluke o privremenom financiranju poslova, funkcije i programa državnih tijela i drugih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. koji je predsjedniku Hrvatskoga sabora podnijela Vlada Republike Hrvatske 13. rujna. Odbor je prijedlog odluke razmatrao kao zainteresirano radno tijelo te je sukladno svom djelokrugu utvrđenom po Poslovniku Hrvatskoga sabora detaljnije raspravljao one dijelove prijedloga koji se odnose na financiranje programa i aktivnosti usmjerenih na ostvarivanje prava nacionalnih manjina, zaštitu i promicanje ljudskih prava te na potpore hrvatskim manjinama u europskim zemljama. Kada je u pitanju potpora hrvatskim manjinama u europskim zemljama ocijenjeno je da je prijedlog odluke uglavnom prihvatljiv, obzirom da je predviđeno izvjesno povećanje sredstava u odnosu na prvi kvartal 2007. godine. Međutim, kada su u pitanju nacionalne manjine u Republici Hrvatskoj konstatirano je da je predloženi iznos sredstava za donacije, odnosno za dotacije udruga i ustanova nacionalnih manjina, zapravo tromjesečje 2008. godine koje raspodjeljuje Savez za nacionalne manjine, znatno ispod tromjesečnog iznosa, odnosno ispod četvrtine sredstava osiguranih za te namjene u državnom proračunu za 2007. godinu. Nakon provedene rasprave Odbor je većinom glasova, 9 glasova za i jedan suzdržan odlučio Hrvatskom saboru predložiti da donese odluku o privremenom financiranju poslova itd. Državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2008. godine uz sljedeće amandmane. Amandman 1. Na stranici 24 prijedloga odluke, na poziciji savjeta za nacionalne manjine

U prijedlogu odluke o privremenom financiranju za dotacije udrugama i ustanovama nacionalnih manjina koje raspoređuje savjet za nacionalne manjine, Vlada Republike Hrvatske predložila je za prvi kvartal 2008. godine iznos koji je kao akontaciju za te namjene doznačila savjetu za nacionalne manjine u prvom kvartalu 2007. godine i to umanjeno za 7%, a u prijedlogu odluke za prvi kvartal 2008. godine predloženo je 4 milijuna i 300 tisuća kuna. Vlada, dakle za potrebe udruga i ustanovama nacionalnih manjina nije predložila kvartal … sredstava koja su za te namjene osigurana u državnom proračunu za 2007. godinu već manje od jedne osmine odnosa. Iznimno veliko smanjenje sredstava koje se predlaže odlukom o privremenom financiranju za prvo tromjesečje za 2008. godinu, dovelo je u pitanje kontinuitet brojnih programa manjinskih udruga i ustanova, informiranje i izdavaštvo, kulturni amaterizam, kulturne manifestacije, programi koji proizlaze iz bilateralnih sporazuma itd. i obzirom na to, amandmanom se predlažu sredstva za ove potrebe u visini tromjesečnog iznosa. Znači sa tim amandmanom došli bi na pravi tromjesečni iznos. tromjesečni iznos. Da budem jasniji, zapravo predložena je ovdje akontacija na već izvršenu akontaciju od savjeta za nacionalne manjine što je umanjilo na 25% i više sredstva koja se dobivaju tromjesečno i s time naravno se Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina ne može složiti. U drugom amandmanu na stranici 79. prijedlog odluke stavak A729024 potpora izdavačkoj kući "Edit" tekuće donacije u novcu, predloženi iznos od 230 zamijeniti iznosom od 249 tisuća 999. znači ovdje se išlo isto samo 7% što nema nikakvog razloga. Prijedlogom odluke predviđeno je smanjenje dotacije za 7% u iznosu na isto razdoblje 2007. godine, a predloženim amandmanom dotacija bi se zadržala na nepromijenjenoj razini. Najdrastičniji je slučaj predviđen amandmanom 3. za već famoznu sportsku dvoranu srednje talijanske škole Pula gdje je stavljen iznos nula, zato što prošle se nije gradila i ovdje se predviđa iznos od 500 tisuća kuna. Znači zato što prošle godine ovdje se nije gradila, sada se počelo graditi i nije predviđena nikakva sredstva. Sa time se ovaj odbor na ravno ne može i predvidio je iznos koji treba za prvo tromjesečje od 500 tisuća kuna, ostale stvari će vam reći predstavnica kluba Nacionalnih manjina. Hvala lijepa. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala vama poštovani kolega. Želi li još netko u ime radnih tijela govoriti? Ne. Prije nego što nastavimo ,jedna obavijest. Sjednica Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu Hrvatskoga sabora treba se održati sada u 15,40, dakle za par minuta u dvorani "Ivana Kukuljevića" polukat, predsjednik odbora Dragutin Pukleša. (IDS)** Čim dajete informacije, da li bi mogli saznati do kada radimo večeras i do koje točke dnevnoga reda? To je uvijek kod nas enigma. **Arlović, Mato (SDP)** Pa ja mislim da će jedan dio te enigme i ostati, s obzirom na broj prijavljenih i s obzirom na broj prisutnih zastupnika u dvorani, jer nikada se ne zna koje će vrijeme biti potrebno da se pojedina točka raspravi i dovrši, a inače planirano je raditi večeras do 19 E to je neizvedivo s obzirom na brzinu rasprave o pojedinoj točci. Hvala lijepa. Otvaram raspravu o ovoj točci pa je na redu klub HDZ-a, poštovani kolega Šime Prtenjača. **Prtenjača, Da bude brže I ovaj parlament odgovorno I uspješno vodili državu ove četiri godine pa tako jednako želimo ostaviti uredno, pred naravno izbore, pred kraj mandata želimo ostaviti uredno spremljenu kuću. Zašto? Pa odluka o privremenom financiranju se ne može ostaviti za početak iduće godine bez obzira na izbore I druge situacije koje će biti nego bi bilo zgodno da se ona donosi nakon izvješća o izvršenju državnog proračuna za 6 mjeseci, a već sada imamo dosta podataka mada je Vlada koristila te podatke imamo dosta podataka I za izvršenje za 9 mjeseci jer se ona ostala procjena do kraja godine ukalkulira I temelji na donošenju ove privremene odluke. Temeljem takvih do kraja godine a uz temeljem članka 35. Zakona o proračunu Vlada je predložila, Klub HDZ-a podržava da Sabor donose po mogućnosti jer nemamo ništa sporno naravno amandmane moguće da se Vlada razmotri I korigira jednoglasno iz razloga što je ovdje utvrđena temeljna zakonska odredba da se otprilike ¼ strukture prihoda I primitaka rashoda I izdataka predvidi za prvi kvartal iduće godine, uz isti broj zaposlenih I da se na taj način omogućava normalno funkcioniranje I plaćanje u državi 1. siječnja pa za iduće razdoblje. To se odnosi I na jamstva I na zaduženja I na svu strukturu koja je predviđena na proračun I na izvanproračunske fondove stoga smatramo da nema ništa sporno I da to treba podržati. Hvala lijepo. Hvala vama poštovani gospodine Prtenjača. U ime KLuba IDS-a poštovani kolega DAmir Kajin, Izvolite.

o privremenom financiranju ja govorim. A nije ni čudno da je tome tako gospodine potpredsjedniče, kada ovo privremeno financiranje mi usvajamo sa običnom većinom, sa 39 U jednom … koji ima proračun milijun kuna usvajamo sa kvalificiranom, ali proračun težak 110, 15 ili 20 milijardi kuna možemo usvojiti sa običnom većinom, I ta odluka nije odluka, odluka, tako je, ima pravo Furio, ta odluka nije niti odluka ovog saziva Sabora ni onoga do 3. siječnja, nego 3. siječanjske Vlade, ali vidim da to nije promijenio ni HDZ. A bojim se da neće ni nova vlast koja će doći promijeniti takvu takvu jednu nelogičnu odredbu. Inače podržavam diskusiju Furia RAdina pogotovo kada je riječ o talijanskoj srednjoj školi u Puli. Drugo što želim reći ovo je tehnički akt, privremeno financiranja obavlja se za prva tri mjeseca iduće godine, iznosi razumljivo ¼ ukupnih prihoda iz prethodne godine država mora funkcionirati bez obzira na izbore, izbori ne smiju "paralizirati zemlju". Izbori su jasno neminovnost nadajmo se da će nam donijeti novu kvalitetu, ali svima nama je jasno ako želimo da se oni dogode 25. 11. da proračun za 2008. ovaj saziv Sabora jednostavno ne može izglasati. Bilo bi isto tako nepošteno kada bi se u to u ovom trenutku upustila ova većina da piše na neki način pravila, nekoj budućoj vlasti, koja bi za pretpostaviti kada bi došla na vlast ta ista rješenja promijenila u roku od nekoliko mjeseci. Znači ovo što imamo pred sobom je jedno očekivano rješenje. Proračun za 2007. bez izvanproračunskih fondova iznosio je 108, 5 milijardi kuna, što će reći da za prva tri mjeseca 2008. možemo utrošiti ili potrošiti 26,1 milijardu kuna, poreski prihodi 2007 iznosili su 60,7 milijardi kuna, od toga o tome ću malo kasnije više govoriti država je uprihodovala 1,6 milijardu kuna od poreza na dohodak u cilju jačanja jačanja "centralnih vlasti", povukla si je sav porez na dobit I po tom osnovu ostvarila je ili će ostvariti do konca godine čak 8,4 milijarde kuna, porez na imovinu iznosit će negdje na godišnjoj razini 533 milijuna kuna, nadam se da će na to ostati, što se tiče oporezivanja imovine, ali se zalažem da se jasno revidira pretvorba, ne na način da oni koji su utajivali plaćaju porez već da završe u zatvoru, PDV vidimo po ovom dokumentu iznosio je 38,2 milijardi kuna, predlažem da se PDV na hranu izjednači sa PDV-om na novine, 10%. Trošarine su iznosile 9,1 milijardu kuna, I po meni mogle su biti jasno I veće da se nije uvela ona smiješna odredba od "0,0" promila dok su trošarine na automobile prikupljene ili kani se prikupiti od istih milijardu 453 milijuna kuna, na naftne derivate 3,4 milijarde kuna, na alkohol 230 milijuna kuna, na pivo 775 milijuna kuna, na bezalkoholna pića 145 milijuna kuna, na cigarete 2,9 milijarde kuna, na kavu 163 milijuna kuna, na luksuz 25 milijuna kuna. Mislim da bi ovdje trebalo posebno oporezivati monopoliste, porezi tih monopola nisu porezi tih tvrtki one ništa ne daju, već su to porezi države, ne plaćaju te poreze tvrtke već građani koji kupuju aute, kavu, cigarete, na njih mislim konkretnom slučaju ili pivo. Rekoh da ću više govoriti o porezu na dobit I dohodak I povući ću jednu paralelu što zapravo znači ova distribucija poreza na dohodak odnosno države, u odnosu na lokalne samouprave pa onda pogledajmo ovako. Naplata poreza na dobit u prvih 6 mjeseci u županiji Istarskoj bila je 114,2 milijuna kuna ili 48,9% veća nego 2006. Ukupno nam je iznosila 347,8 milijuna kuna. Iznenađuje zašto kada se je 2006. pazite po tom osnovu u cijeloj godinu dana uprihodovalo 348 milijuna kuna isto kao za prvih 6 mjeseci ove godine. E sad vidite pošto je porez na dobit posto isključivo dio državnog proračuna, odgovor leži u prisilnoj naplati. Znači pretpostavljamo da je država daleko ravnosnija ili revnosnija, pardon u naplati svojih prihoda nego kada prikuplja prihode recimo za lokalnu samoupravu. Po toj osnovi sa prostora Županije istarske u proračun Republike Hrvatske se slilo 109,2 milijuna kuna više nego po staroj preraspodjeli prije izmjene Zakona o financiranju lokalne samouprave koja je vrijedila do 31.12.2006. Efekti su takvi da mi jednostavno gubimo za prvih 6 mjeseci 41,8 milijuna kuna samo što se tiče Županije istarske, a kada imamo na umu i ostale lokalne samouprave gubimo negdje oko 100 milijuna kuna, 100 milijuna kuna više nego po starom zakonu. To su recimo dvije ili tri nove škole, dvije ili tri nove dvorane. Jasno tamo gdje na vlasti nije HSP. Tamo gdje je HSP onda vam treba 10 godina zapravo da vam država da napravite jednu dvoranu. se ne čuje./… Da. Dobro, nećemo više sada o tome, ali mislim da je to jedna katastrofa koju bi trebalo isto tako promijeniti. Što se tiče doprinosa oni su također svojevrsna enigma za sve nas. Za zdravstvo na godišnjoj razini uprihodujemo 16,9 milijardi kuna, za mirovine 18,4 milijarde kuna. Jasno sa tim iznosima mi ćemo prije ili kasnije imati problema, ali evo mi se u stranci protivimo smanjenju tih stopa za doprinose i zdravstvo, jer bi to naprosto razorilo prije svega zdravstveni sustav, a možda i mirovinski. To ne bi bilo dobro, to bi urušilo sustav, i na to nema nitko prava. To si nitko ne smije taj luksuz dopustiti. Međutim, od prodaje THT-a država će dobiti negdje nekih 7 i pol milijardi kuna, gotovo 3 milijarde kuna više no što je planirala sa onih prvotnih, prvotnom prodajom 20 ili 22% dionica tog poduzeća i tim novcem treba po nama izjednačiti stare i nove umirovljenike, riječ je o svega 600 milijuna kuna na godišnjoj razini, ali bojimo se da se i od toga ništa neće dogoditi. Međutim, zašto sam zapravo uzeo riječ. Čitam u ovom materijalu da od koncesija država na godišnjoj razni, gospodine državni tajniče, kani uprihodovati točno 1 645 kuna, znači cirka 2 milijarde kuna. Za 3 mjeseca po tom osnovu u državni proračun znači 2008., 1.1., 31. ožujak sliti će se 87,9 milijardi kuna. E sad vidite gospodo u čemu je problem. U Hrvatskoj milijune i milijune četvornih metara koriste privatne tvrtke, bilo da je riječ o onima koji se bave turizmom, bilo da je riječ o onima koji se bave poljoprivredom i nikome ne plaćaju po tom osnovu niti jednu kunu naknade. Znači bilo da je riječ o poljoprivrednom zemljištu, bilo da je riječ o tzv. turističkim tvrtkama, odnosno turističkom zemljištu. O kojima ja ovdje tvrtkama govorim? Govorim o najjačim hrvatskim tvrtkama, od Todorićevog "Agrokora", "Plave lagune" na čijem je čelu jedan Lukšić, "Rivijeru" na čijem je čelu Fond postoje ili kako se to već zove, TDR-u, o prijateljima gospodine Letice. Na čelu tih tvrtki je niz ili banaka od "Zagrebačke" pa nadalje i da ne nabrajam ostale. E sad se postavlja pitanje da li je normalno da mi njima dopuštamo ovakve neosnovane prihode koji im ni po ljudskim ni po Božjim zakonima ne bi smjeli pripadati. Postavlja se pitanje zašto im to Vlada dopušta? Zašto im sve Vlade to dopuštaju? Zašto tim tvrtkama već 15 godina sve hrvatske Vlade omogućuju milijunsku zaradu, a da u ovaj državni proračun po tom osnovu ne izdvajaju niti jedne kune? Prijedlog IDS-a kad već Vlada ili Vlade to ne žele riješiti je da to zemljište bude predmet jedne nacionalne lutrije. Npr. u Hrvatskoj imamo recimo 100 kampova. Te kampove stavimo u bubanj i sada recimo izvucimo stotinjak sretnika koji će 2008. tim kampovima raspolagati. Za 2009. onda više tih prvih 100 više ne bi smjeli sudjelovati u toj nagradnoj igri jer bi ionako imali dovoljno za 50 godina, nego izaberimo novih 100 sretnika i tako recimo kroz jedno 10-tak godina riješimo tisuću ljudi koji će između ostalog pokrenuti šta ja znam neke gospodarske aktivnosti i sigurno u konačnici zaposliti više ljudi no što zapošljavaju i ove tvrtke koje bez ijedne kune naknade koriste te parcele diljem Jadranske obale ili diljem unutrašnjosti ako je riječ o poljoprivrednom zemljištu. Znači, zašto bi ti ljudi koji su na čelu tih turističkih tvrtki, a svi znamo da nisu imali ni za promijeniti gume '90. godine na svojim automobilima, bili građani prvog reda, a svi mi ostali recimo drugog reda. Ja si stvarno postavljam pitanje čime su ti ljudi sve nas ili ovu državu uopće zadužili i zašto ih se u tom pitanju ne dira? Drugo, što želim još reći? Da. Pomoći dane u inozemstvu. 93,9 milijuna kuna, to su uglavnom sredstva koja idu prema Bosni i Hercegovini, ali to nije sve, tu su trudnice, penzije, invalidnine, ali pustimo sada to. Subvencije iznose 6 milijardi i 17 milijuna kuna. Da nam se ne bi dogodilo gospodo da ponestanu te subvencije brodarima, poljoprivrednicima itd. u ovom periodu od narednih 3 mjeseca u godini 2008. godini. Danas čitam da samo "Brodosplit" u Splitu ima negdje preko 2 i pol milijarde kuna nepodmirenih obveza, da je normalno da su ta dugovanja pojeli temeljni kapital i samo želim vjerovati da neće biti te Vlade koja će se poigravati i ne daj Bože njih poslati u stečaj ili kao što bi Čačić, odnosno ovaj Šprem rekli da treba likvidirati neko od tih brodograđevnih poduzeća. Zaduživanje za 2007. Zadužili smo se za 12,7 milijardi kuna za period 1. do 3. mjeseca 2008. svega 1,2 milijarde kuna. Ne znam kako ćemo funkcionirati ako po tom osnovu ne osiguramo osiguramo ili ne ostvarimo barem jednu četvrtinu tog iznosa od 12,7 milijardi kuna. Znači 12% da ide proračuna u ovom trenutku nam je dug tj. od obveznica uprihodovali smo tj. zadužili smo se za 8,9 milijardi kuna, od zajmova 2 milijarde kuna, pri poslovnim bankama itd. A u tom periodu samo država je vratila 9,9 milijardi kuna. I ne razumijem kako je sad ispalo da ćemo za prvi do trećeg mjeseca 2008. vratiti svega 1,2 milijarde kuna i da ćemo se zadužiti za svega 1,2 milijarde kuna. Ono što me također zanima, to je prihod od prodaje THT-a koji nije iskazan u cijelosti u ovom materijalu. I za kraj, razumljivo je da je jedan ovakav tehnički akt treba prihvatiti. A što će nakon toga učiniti neka nova Vlada, što će prodavati, za koliko će se zaduživati, **Arlović, Mato (SDP)** Hvala lijepa. Istine radi, fonograma radi, ne ulazeći ogorčenje koje je kolega Kajin ima spram Trećesiječanjske Vlade Ivice Račana treba ipak podsjetiti, da se proračun Republike Hrvatske od '90. na ovamo stalno donosi običnom većinom a ne za vrijeme ove Vlade niti za vrijeme one Vlade. A zašto se donosi odgovor se nalazi u članku 82. Ustava Republike Hrvatske, u kojem je pobrojano šta se donosi kvalificiranom većinom, ono što se nije nabrojalo to se donosi običnom većinom. I drugo, ispričavam se u ime nas u Saboru predstojniku Ureda Predsjednika Republike Hrvatske gospodinu …/Govornik Nije on sudjelovao u nikakvim raspravama o brodogradnji. Možda se radi o gospodinu Šternu ali to ne znam. Gospodin Kajin je zapravo spomenio ime predstojnika Ureda Predsjednika Republike, a mislim da to nije u redu. Ja neću posezati ni za kakvim mjerama jer to nema smisla, ali mislim da za govornicom ipak trebamo paziti šta govorimo neovisno o tome što ne možemo povući nikakvu ozbiljnu sankciju osim opomene predsjedničkog stola ako nekoga povrijedimo ili uvrijedimo iza ove govornice. Povreda Poslovnika velepoštovani kolega Kajin. Izvolite! **Kajin, Damir (IDS)** Poštovani gospodine potpredsjedniče! Nikakvo ogorčenje prema ili spram Trećesiječanjskoj Vladi ne iskazuje Damir Kajin. Mi smo bili dio te Vlade, doduše kratko. ono što me smeta je to da mi jedan proračun koji je težak u konačnici …/Govornik se ne razumije./… proračunskim fondovima gotovo 120 milijardi kuna usvajamo sa običnom većinom, da taj proračun može uz konačnici prihvatiti 39 zastupnika ovoga Parlamenta, a da proračun jednoga Lanišća sa milijun i pol do dva milijuna kuna vijećnici usvajaju s kvalificiranom većinom. Toga nema nigdje na kugli zemaljskoj osim u Republici Hrvatskoj. I ako želimo vratiti dignitet ovome Parlamentu, nova vlast će upravo od tih kondicija morati poći. Poštovani kolega! Moram konstatirati samo da niste uopće imali povredu Poslovnika, niste ni naznačili o kojem se članku moguće povrede radi, ali ste tu pločicu iskoristili da zapravo nastavite raspravu i to opet po mom uvjerenju pogrešno. I ja vam moram reći poštovani kolega, ne samo da ste vi bili kratko u toj Vladi nego ste i nakon kad ste izašli iz te Vlade stalno ju podržavali, a između ostaloga na, sa Račanovom strankom sjedite u tom Saboru jer ste bili u koaliciji u osmoj izbornoj jedinici sa SDP-om. To je broj dva. I broj tri. I broj tri. Molim vas lijepo zbog zakonitosti i ustavnosti. Kada smo donosili proračun, Zakon o proračunu Republike Hrvatske a koji regulira pitanje kako se donosi proračun i na državnoj i na regionalnoj i na lokalnoj razini nije bilo amandmana koliko se ja sjećam ni od IDS-a, niti od bilo koga drugoga koji je predlagao da se kvalificiranom većinom donosi proračun na državnoj razini, pa se u tom pogledu samo poštuje Zakon o proračunu koji je sada na snazi. Još jedanput povreda Poslovnika, da vidimo sada šta evo, tu je Zlatko, recimo Zakon o radu, to smo osporavali. Ali, nemojte gospodine potpredsjedniče zaboraviti da je tu listu SDP-a i IDS-a nosio Damir Kajin u toj osmoj izbornoj jedinici, da je to jedina lista koja je dobila HDZ i Ivu Sanadera i da tu listu nisu nosili ni Mato Arlović ni Ivica Račan. Hvala lijepa. Šta mislite tek koliko bi onda dobila zastupnika da je nosio Mato Arlović? Ali otom-potom. A ja vam moram reći, moram vam reći moram vam reći kolega Kajin. O tome tko je nosio listu, kako su se kandidirali, kako se stvorila koalicija jako puno piše u Zakonu o izborima za Hrvatski sabor, ali ništa ne piše u članku 209. i 214. Poslovnika Hrvatskog sabora. I opet ste zapravo zloupotrijebili ovu pločicu i ja vam moram reći, neću vam ni sada dati opomenu, jer opomena neće postići svrhu što bi rekao naš predsjednik Sabora, ali vam moram reći da nemojte zloupotrebljavati institut ispravka netočnog navoda ili povrede Poslovnika jer je to veoma, veoma važan institut koji treba koristiti da se ispoštuje procedura. Procedura je između ostaloga putokaz ostvarivanja demokracije. Idemo na ispravke netočnih navoda. Poštovani kolega Slaven Letica. Izvolite! Ovo je bila doista jedna enigmatska invektiva koju sam ja razumio da je čak na vas osobno gospodine dopredsjedniče Hrvatskog sabora išla i to nije bilo korektno. Doista je točno tako da je to '90. godine izglasano ali kao jedna velika providnost i mudrost nas koji smo radili na Ustavu jer smo znali da će doći rat i da će neki bježati iz Sabora. Ali je skandalozno nakon '95. i pogotovo 2000. godine da vi to niste vratili europskoj tradiciji u kojoj se odnosno proračuni smatraju ključnim parlamentarnim dokumentom i nema tog Europskog Parlamenta osim Hrvatskog koji ima praksu izglasavanja sa običnom većinom. Znači, ja bi vas zaštitio od Damira Kajina, a ako idete dalje u raspravu stvarno onda nam dajte pauzu od pola sata pa vi raspravljajte. Hvala lijepa kolega Letica, ali za vas važi isto pravilo kao i za kolegu Kajina. I vi ste zloupotrijebili institut ispravka netočnog navoda, jer ste vi polemizirali sa mnom a ispravak netočnog navoda ste tražili na diskusiju kolege kolege Kajina. A kao što znate prva izmjena Ustava je bila '97. a ne '95., pa ja vas moram korigirati da bi navod bio točan radi opet fonograma, a ne radi toga da bi ispravio vas. Nastavljamo sa raspravom. U ime kluba nacionalnih manjina poštovana kolegica Zdenka Čuhnil. Izvolite! Poštovani potpredsjedniče, uvaženi tajniče, uvažene kolegice i kolege. Zasigurno da je dobro da donosimo odluku o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa a ne donosimo proračun jer pred nama su izbori, pred nama je raspuštanje parlamenta i ne bi bilo dobro da mi nekoj novoj ili istoj odnosno nekoj drugoj Vladi donosimo proračun i u ime nekog drugog parlamenta. moram se osvrnuti ipak na neke pozicije. Znam da je tromjesečno financiranje ograničeno tromjesečnim prihodima na bazi ove godine, na bazi 2007., da su jednako tako i rashodi limitirani sa rashodima u tom prvom tromjesečju 2007. ali očito je da ipak su rađene velike iznimke. Dok su nekima sredstva povećavana i do dvadeset puta ili indeks 2000. Neću govoriti o onim manjim indeksima, nekima su ta sredstva znatno smanjivana. Ja ću ipak prvo krenuti od poljoprivrede i možda ću zatražiti neka i pojašnjenja odnosno molit ću uvaženog tajnika da kaže šta će biti sa poticajima u poljoprivredi jer ako ste vidjeli u tromjesečju ove godine isplaćeno je 32% odnosno grubo milijarda i 100, prije svega milijarda za za poticaje u poljoprivredi, za iduću godinu u prvom tromjesečju planira se svega 600 milijuna. Ja ću biti jako sretna ako će mi uvaženi tajnik odgovoriti da će ta sredstva za proljetnu sjetvu odnosno sada berba koja je žetva krenuvši od soje, da će to biti isplaćeno u ovoj godini bez obzira da li će se to nazvati i predizbornim trikom ali zaista i ja a vjerujem i seljaci bit će zahvalni ako se to zaista dogodi u ovoj godini. Ali bit će jako puno problema ukoliko se to u ovoj godini ne dogodi. Sredstva nisu planirana za prvo tromjesečje i ja se zaista pitam odnosno planirana su sa 60% u odnosu na tromjesečje u ovoj godini i bojim se da ćemo u poljporivredi koja inače je iscrpljena napraviti velikih problema. Neću posebno komentirati odluku zašto u Fondu za razvoj i za zapošljavanje isto tako drastično su smanjena sredstva. Pretpostavljam da se radi možda o nekim investicijama ili nekim programima koji mogu sačekati pa to još mogu i opravdati, ali kažem vraćajući se natrag na poljoprivredu poljoprivreda je industrija pod vedrim nebom, industrija koja normalno ne trpi odlaganja, koja ne trpi kašnjenja i za razliku od Fonda za zapošljavanje u poljoprivredi očito ćemo morati vidjeti ako se ne isplati ove godine kako osigurati više sredstava. Dok evo po broju prisutnih odnosno ovdje nazočnih zastupnika očito mnoge nije briga što će se sa pojedinim dijelovima onoga što su oni do sada zastupali događati ja moram reći da zastupam nacionalne manjine i da mi je itekako briga kako će i što raditi manjine u prvom tromjesečju naredne godine. A budući da je u ovoj godini u tromjesečju isplaćeno samo 13% sredstava a da su ta sredstva još za prvo tromjesečje naredne godine reducirana znači da manjine će dobiti manje od onoga što su dobile u prvom tromjesečju 2006. godine. Ja nažalost ne mogu podržati ovakvu odluku a vjerujem i zastupnici nacionalnih manjina jer to su sredstva koja nisu dovoljna niti za hladni pogon. Nemojte zaboraviti, znači ponavljam 13% je bilo isplaćeno u tromjesečju a reći ću i zašto. Savjet nacionalnih manjina raspoređuje sredstva koje koje praktički donese odnosno ona sredstva koja odluči Sabor. Savjet raspoređuje ta sredstva tek nakon veljače kada sve udruge koje se financiraju i sve institucije i izdavačke kuće koje se financiraju iz tih sredstava podnesu završni račun za prethodnu godinu jer tek tada stiču pravo na financiranje, što znači da savjet raspoređuje tek sredstva na kraju trećeg mjeseca kada se onda isplaćuje i razlika. Iz tih osnova u 2007. u tri mjeseca isplaćena je osnovica 2006. koja je sada poslužila za osnovicu za 2008. I kažem, 13% sredstava ili 4,5 milijuna još je umanjeno na 22 nacionalne manjine, na tristo i nešto udruga kažem gdje je uključeno i izdavaštvo hladni pogon neće funkcionirati. Da ne kažem sve aktivnosti koje provode udruge neće se moći u prva tri mjeseca jednostavno isfinancirati i mnogi programi manjinskih udruga kažem a prije svega i izdavaštvo, prije svega sve ono što proizlazi iz bilateralnih ugovora morat će na neko vrijeme stati što zasigurno neće biti dobra poruka niti manjinama ali niti Europskoj uniji da zaista toliko smo se trudili ove četiri godine pa i prethodne četiri godine kad smo sve zakone donijeli da kažemo da su manjine naše bogatstvo, da nam je stalo da te manjine i njihovu raznolikost održimo a sad ćemo jednom nepromišljenom nepromišljenom odlukom sve ono što smo sve godine do sada napravili baciti na koljena što mislim da bi itekako trebalo o tome razmisliti. Prema tome, evo upozorila sam samo na tri segmenta ostalo, netko je vikao da kažem sve prepuštam njima ali tri važna segmenta općenito za za funkcioniranje prva tri mjeseca određene djelatnosti i određenih slojeva društva. Hvala lijepa. **Arlović, Mato (SDP)** Hvala vama poštovana kolegice. Prelazimo na pojedinačnu raspravu. Na redu je poštovani kolega Širac. Izvolite kolega. Gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče, kolege i kolegice. Ja ću svakako podržati donošenje ove odluke jer je ona potrebna za financiranje svih državnih institucija a i korisnika državnog proračuna. Kako se ovom odlukom utvrđuju rashodi i izdaci razmjerno prihodima proračuna ostvarenim u prvom tromjesečju 2007. a najviše do jedne četvrtine ukupno ostvarenih prihoda u toj tekućoj godini a financiraju se samo tekući rashodi i tekući programi, korisnici nemaju u skladu sa našim Zakonom o državnom proračunu pravo zaduživanja o angažiranju sredstava na realizaciji novih programa a isto tako zabranjeno je i zapošljavanje novih djelatnika. Sredstva predviđena po ovoj odluci ostvarit će se iz poreskih i neporeskih prihoda, iz domaćih i inozemnih izvora, donacija, zaduživanja te iz drugih prihoda koji su posebnim propisima namijenjeni da budu prihodi državnog proračuna. Procjenom prihoda za prvo tromjesečje 2007. planirano je prikupiti prihode poslovanja u visini 26 milijardi 149 milijuna kuna kao i prihode od prodaje nefinancijske imovine od 96 milijuna i 706 tisuća kuna. Prihodi poslovanja rastu po stopi 9,6 jer je naše Ministarstvo ocijenilo da će se i dalje nastaviti uspješan gospodarski razvitak, da će nam PDV, ovaj BDP najmanje porasti za 6% kao i to da će i dalje biti uspješno prikupljanje prihoda tijekom prvog tromjesječja 2008. godine. Istovremeno rashodovna strana je planirana ovim, ovim Prijedlogom proračuna u visini 25 milijardi 914 milijuna što je samo za 3,8% više u odnosu na ostvarenje u ovoj 2007. godini. I rashodi za nabavu nefinancijske imovine od 323 milijuna kuna koji čine 97% ostvarenja a ovi rashodi su potrebni da se nastavi realizacija započetih projekata koje je, koje bi bilo jako štetno obustaviti i financirati u ova, ova tri mjeseca 2008. godine. Kada se pogleda u računu prihoda i rashoda onda se vidi da su rashodi nešto više, da će se rashodi nešto više, planski je li su predviđeni da se ostvare više od, prihodi više od rashoda za negdje oko 9 milijuna, 9 milijuna i 63 tisuće kuna. Naravno to je planski pokazatelj kojeg je u daljnjoj razradi ovoga privremenog financiranja odnosno ovoga Proračuna Ministarstvo i pokrilo u primicima i izdacima. Odnosno bolje rečeno uravnotežno. Struktura ovoga proračuna, privrednog proračuna u biti se ne razlikuje od strukture godišnjeg proračuna s time rekli smo da je to ograničeno kod prihoda poslovanja na 26 milijardi. Naravno najveći, najveći doprinos su poreski prihodi koji čine preko 57%. 57%. Oni se planiraju sa 14 i po milijardi. Veći su također za 9,6%. Odmah iza njih su doprinosi koji također rastu za 9,6% i planirani su negdje sa 9 milijardi i 582 milijuna kuna. Ostalo su pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrarnih pristojbi po posebnim propisima i ostali prihodi. Još bih istakao da prihodi od prodaje nefinancijske imovine koji su planirani sa 96 milijuna ustvari su prihodi od prodaje stambenih prostora. Na rashodovnoj strani po strukturi najznačajnije su naknade kućanstvima i građanima koje su planirane sa 14 milijardi i 16 milijuna kuna. Zatim rashodi za zaposlene. To je financiranje naših državnih institucija u visini 5 milijardi 133 milijuna. Planirani su veći za 9,7% u odnosu na izvršenje.

Moram reći da je, da su primici od nefinancijske imovine planirani sa milijardom 203 milijuna što je samo negdje oko jedne trećine izvršenja iz protekle godine. A isto tako i izdaci za financijsku imovinu gotovo u istom iznosu, a razlikuju se samo za, za tih 9 milijuna i 60 tisuća kuna gdje su nam prihodi veći od rashoda. Interesantno je pogledati i analizu ukupnih primitaka od financijske imovine. Ministarstvo je planiralo da ćemo se te, te te primitke ostvariti od zaduživanja zajmova u visini 704 milijuna kuna. Koliko sam ja razumio od državnog tajnika prvenstveno će to biti na domaćem tržištu kapitala da se, da se i dalje nastavi pozitivan trend smanjenja vanjskog zaduženja naše države. Osim toga zadužit će se, zadužit ćemo se je li i prodajom trezorskih zapisa. Zaduživanjem obveznicama neće biti tijekom ove godine ili bolje rečeno nije planirano. A imamo još i neke primitke je li koji će se ostvariti od povrata, povrata Kod izdataka koji su gotovo isti kao što smo rekli i primici prvenstveno će to biti za otplatu zajmova, 928 milijuna kuna. Zatim za izdane vrijednosne papire 126 milijuna kuna i za dane zajmove 107 milijuna kuna. Dakle financijski je jedno i drugo uravnoteženo. Evo ja bih rekao sljedeće da je po mojoj procjeni ovaj privremeni odnosno proračun za prva tri mjeseca vrlo korektno napravljen. Da je izrađen u skladu sa člankom 35. Zakona o hrvatskom državnom proračunu i stoga ću ga ja,

Zaključujem raspravu. O ovoj točci ćemo provesti glasovanje u uobičajeno vrijeme.